**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda, to je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, drugo čitanje, PZ br.173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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenica ministra pravosuđa poštovana Sandra Artuković KUnšt. Izvolite. Hvala vam lijepo. novi kazneni zakon bi trebao stupiti na snagu 1.siječnja 2013., donesen je u listopadu 2011. I iz tog razloga je trebalo odredbe važećeg Zakona o sudovima za mladež uskladiti sa Kaznenim zakonom. Usklađivanje je provedeno u u dijelu koji se odnosi na primjenu sigurnosnih mjera prema maloljetnicima. Naime, Kazneni zakon je proširio paletu sigurnosnih mjera i to su do sada u odnosu na njihovu primjenu prema maloljetnicima propisane specifičnosti u smislu da se sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana i zabrani približavanja prema maloljetniku može izreći samo uz zavodsku odgojnu mjeru ili kaznom maloljetničkog zatvora. Daljnje usklađivanjem sa Kaznenim zakonom provedeno je kod kataloga kaznenih djela. Naime Zakon o sudovima za mladež ne tiče se samo maloljetnika i osoba mlađih punoljetnika koji su počinili kaznena djela nego se tiče i djece i maloljetnika ukoliko su u odnosu na njih počinjena kaznena djela. I mi smo se ovdje opredijelili za to da navedemo precizno katalog kaznenih djela na koje se ovaj zakon odnosi i to ona koja proizlaze iz tzv. starog Kaznenog zakona i ova koja proizlaze iz novog precizirale pojedine odredbe važećeg zakona i kako bi se otklonile dvojbe i teškoće u vezi njihove primjene u praksi. Dakle otklanjamo mogućnost dvojbe oko toga koju odredbu da li Zakona o sudovima za mladež starog ili Kaznenog zakona primijeniti kada sud izriče odnosno primjenjuje zakon. Isto tako ukazala se potreba posebnog usklađivanja u slučaju stjecaja kaznenih djela. Stjecaj kaznenih djela je institut koji se drugačije procjenjuje, propisuje i o njemu se drugačije odlučuje primjenom Kaznenog zakona nego primjenom Zakona o sudovima za mladež. Dakle kod stjecanja kaznenih djela nije potrebno ako se radi o ovom Zakonu o sudovima za mladež utvrditi pojedinačne kazne pa ih onda stjecajem odrediti nego je svrha i cilj ovoga zakona da se po načelu oportuniteta izrekne ona kazna koja je najprimjerenija za počinitelja o kojem se radi. Isto tako propisali smo da ako se punoljetnoj osobi koja je u vrijeme ona je sada punoljetna, a u vrijeme suđenja nije navršila 21 godinu života, a sudi joj se za kazneno djelo koje je počinila kao stariji maloljetnik ili mlađi punoljetni počinitelj može mu se izreći odgojna mjera upućivanje u disciplinski centar i time se omogućava bolja individualizacija sankcije a i sudu se daje mogućnost da intervenira kada ovi počinitelji svojom krivnjom ne izvršavaju izvršene propisane obveze odnosno odbijaju ili ometaju izvršavanje odgojne mjere pojačanog nadzora. Isto tako preciziralo smo postupanje državnog odvjetnika na način da smo u prethodnom postupku izričito otklonili mogućnost ponovnog ispitivanja maloljetnika koji je već bio ispitan od strane suca za mladež ili suca istrage. Naveli smo i to je izmjena u odnosu na prethodni tekst u prvom čitanju dakle državni odvjetnik nakon što je od pritvornog nadzornika obavješćivan o uhićenju maloljetnika ima samo dvije mogućnosti dakle treba odlučiti da li će uhićenog maloljetnika odmah pustiti na slobodu ili će ga odvesti na ispitivanje sucu za mladež. Ona razlika koja se pojavljuje u odnosu na prvi tekst je i u odredbi članka 10.odnosi se na postupanje predsjednika vijeća po primitku prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije odnosno pripremu za održavanje srednice vijeća, dodali smo stavak 5.po kojem je propisano isključenje primjene odredbi Zakona o kaznenom postupku ukoliko se radilo o priznanju krivnje i o sporazumijevanju o sankciji prema maloljetniku. Dakle, ako smo u postupku došli do točke da imamo priznanje krivnje i da smo se sporazumjeli … sankcije onda se izričito isključuje primjena ZKP-a. Uvažili smo Uvažili smo prijedlog pravobraniteljice za djecu po kojoj će nakon pravomoćnog rješenja o uvjetnom otpustu sa izvršavanja zavodske odgojne mjere o tom otpustu biti obaviješten i nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta odnosno boravišta maloljetnika. Intencija ove odredbe je da se maloljetniku pruži i ona daljnja skrb koja mu je potrebna nakon što je uvjetno otpušten, a to je skrb koja proizlazi iz socijalne sfere i psihosocijalnog tretmana i svega ostalog što će u tom dijelu preuzeti socijalna skrb ne bi li se od strane društvene najviše mogućem stupnju pružila zaštita uvjetnom uvjetnom otpuštenom maloljetniku. Kao što smo rekli, uskladili smo na što se, na koje kategorije počinitelja kaznenih djela na štetu djece koja su taksativno navedena se odnose pojedine odredbe zakona. Usklađeni su nazivi kaznenih djela sa nazivima kaznenih djela iz KZ-a na štetu djecu i ono što smatramo nužnim mi bi Hrvatski sabor utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudovima za mladež kako bismo i u ovom dijelu omogućili adekvatnu primjenu ovih odredbi u konkretnim slučajevima odnosno na sudovima. Evo to je ukratko. Hvala.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 Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice, kolegice i kolege saborski zastupnici. u donošenju ovog zakona pretežno se radi o usklađivanju sa KZ-om i ponajviše se to usklađenje odnosi na sigurnosne mjere pri čemu svakako treba pohvaliti rješenja da se regulira trajanje i opravdanost mjera prema kriterijima KZ-a. Promijenjen je i dio koji se tiče popisa kaznenih djela iz kataloga djela protiv djece, a on je osuvremenjen on je osuvremenjen na način da se usklađuje sa izmjenama KZ-a iz 2011. godine, dakle možemo se reći da se radi u tom dijelu samo o tehničkom usklađenju. Što se problema u praksi oko stjecaja tiče, rješenje koje precizira predmetnu odredbu izricanja jedinstvene kazne bez izricanja pojedinačnih svakako ne može biti na odmet. To je i recimo tako logičko rješenje jer je naglasak kod izricanja sankcije maloljetniku na specijalnoj prevenciji gdje presuda u svakom slučaju mora djelovati poticajno da ta konkretna osoba ne čini dalje dalje kaznena djela, a ne na generalnoj prevenciji gdje će netko učit samo na iskustvu nekog drugog. Međutim, ono što je najviše sporno jest materijalna svrhovitost. Načelo oportuniteta je još i više saživjelo sa novim ZKP-om, a ono je otprije postojalo kao takvo i u predmetnom zakonu koji se evo sada mijenja. Radi se o tome da u praksi nema prave sankcije za maloljetne počinitelje kaznenih djela jer se čak i kod počinitelja ozbiljnih kaznenih djela olako shvaća potreba njihovog kažnjavanja koja se obrazlaže time da nije svrhovita. Evo imamo nedavno primjer u kojemu je jedan stariji maloljetnik doslovce pretukao u svom gradu jednog građanina. Pokrenut je kazneni postupak prijavom DORH-u, a oni su odmah rekli da će ga samo opomenuti i da je uopće bespotrebno truditi se. Pritom mu to nije bio prvi takav slučaj, a gotovo je uvijek takva reakcija bila izazvana pod utjecajem alkohola. Međutim DORH je odustao od progona držeći da nije svrhovito pokretanje postupka, a počinitelj uopće nije upućen na izvršavanje sigurnosne mjere liječenja o ovisnosti. Na ovom primjeru mogli bismo samo reći evo toliko o praksi izricanja sigurnosnih mjera. Vjerujem i nadam se da je ovo iznimka i da nije pravilo upravo na tragu onoga što je zamjenica ministra prije izlagala. Također iskustvo s tzv. humanitarnim društveno korisnim radom nije do kraja rečeno, odnosno ne određuje se satnica koja se propisuje, naročito ne efektivno i ispada da je ona kao takva više forma. To zasigurno ne možemo reći da djeluje poticajno na počinitelja u smislu da on zbog toga prestane sa dosadašnjim takvim načinom ponašanja. Rješenje da se osobi koja je počinila kazneno djelo dok je bila stariji maloljetnik, a u vrijeme suđenja nije napunila 21 godinu može izreći i odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar, držim da je možda malo neprecizna. Odabir sankcije nikako ne bi smio ovisiti o brzini ili bolje rečeno sporosti sudova, a što bi po ovome u praksi mogao biti Ostale su odredbe načelno dobre jer otklanjanju mogućnost da netko bez potrebe il čak nezakonito bude u odgojnom zatvoru kad zato uistinu nema mjesta. Viđenje ovog zakona jest da se premalo do sada vodilo računa o generalnoj prevenciji, a previše o specijalnoj. To je rezultiralo većim brojem kaznenih djela i naročito onih kaznenih djela koja su povezana sa samim nasiljem među djecom. Koja je svrha odgojnih mjera prema osobama koje imaju 21, odnosno čak 23 godine ako do tih 21 godine nije bilo tih odgojnih mjera odgojnih mjera teško je uopće očekivati da će se nešto po tom pitanju dalje uspjeti uspješno promijeniti. To možda pokazuje neodlučnost i neozbiljnost sudstva da kažnjava počinitelje kaznenih djela kao takve. Ukoliko postoji potreba uvijek se može izreći uvjetna kazna, odnosno uvjetna osuda prema Kaznenom zakonu ili zatvorska kazna uz uvjetni otpust kombinirana sa sigurnosnim mjerama ili zaštitnim nadzorom. Jer Kazneni zakon prepisuje i ima takva rješenja. osim tehničkog usklađivanja suštinski se ne mijenja mnogo toga, jer ono na čemu treba poraditi jeste zasigurno najviše načelo svrhovitosti kao i na svim onim podzakonskim propisima koje reguliraju izvršavanje sankcija, te bolja kontrola primjene zakona i podzakonskih propisa u praksi. Na navedenim odrednicama postavljeno je zakonsko uređenje modela našeg maloljetničkog pravosuđa. Međutim, zakonske su norme i pozitivna kazneno-pravna rješenja jedno, a njihova svakodnevna primjena u svakodnevnoj praksi nešto složit ćemo se sasvim drugo. Smatramo da je kad su u pitanju sudovi za mladež itekako potrebna i kontinuirana i sustavna edukacija sudaca u tim sudovima. Budući da se sudac za mladež postavlja iz reda sudaca Općinskog odnosno Županijskog suda proizlazi da su to nositelji pravosudnih funkcija koja na tu funkciju imenuje Državno sudbeno vijeće. Svojevremeno je provedena anketa, anonimna anketa upravo između sudaca sudova za mladež gdje su oni jedan od osnovnih problema utvrdili dovoljnu needuciranost po pitanju sudske psihologije, sociologije maloljetničke delikvencije i socijalne pedagogije. Dakle, da bismo bili zadovoljni sa sudovima za mladež i sa sankcijama koje izrečene presude donose na dobrobit svih nas ne samo počinitelja tih kaznenih djela zasigurno moramo raditi i na dodatnoj edukaciji i osnaživanju da tako kažem i sudačkog kadra u sudovima za mladež. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći je klub HDSSB-a i kolega Josip Salapić. Inače zbog toga što imamo dosta za odraditi radit ćemo i danas bez stanke za ručak. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo uvažena potpredsjednice Sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež. Jedan od zakona koji spada u kompleksno pravno pitanje, evo čuli smo i kolegicu Nansi Tireli koja je govorila o potrebi stalne edukacije naših sudaca radi svrhovite i učinkovite primjene ovog Zakona, jedno zaista specifično područje jer se radi o maloljetnicima i o sudu koji sudi mladeži koja Potreba za donošenje ovog Konačnog prijedloga zakona prije svega je usklađivanje sa Kaznenim zakonom kao i čitavi set zakona do sada. Bilo je potrebno ovaj Zakon uskladiti sa Kaznenim zakonom koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. godine. Usklađivanje s Kaznenim zakonom provedeno je prema odredbama dosadašnjeg Zakona o sudovima za mladež iz 2011., te se propisuje i primjena sigurnosnih mjera prema maloljetnicima i katalog kaznenih djela na štetu djece.

koja zadiru u seksualnu sferu, koja su propisana u glavama 16., 17. Kaznenog zakona iz 2011. godine. Ostale izmjene i dopune zakona prije svega su unapređenje zakonskih odredbi sukladno potrebama prakse. U primjeni ovoga Zakona pokazale su se potrebe za neke dodatne izmjene i dopune zakona. Prije svega precizirana je odredba koja se propisuje postupak suda pri izricanju jedinstvene kazne maloljetničkog zatvora za stjecaj kaznenih djela da bi se na taj način izbjegla opasnost koja je postojala u izričaju važeće odredbe, odnosno da sud primjeni odredbu o stjecaju Kaznenog zakona kada bi ta kazna bila donesena na štetu maloljetnika, dakle sukladno, uvijek u primjeni onaj zakon koji je blaži za počinitelja. Precizirana je odredba o materijalno-pravnoj svrhovitosti. Dakle, propisano je da se punoljetnoj osobi za kazneno djelo kojega je počinila kao stariji maloljetnik, a koja u vrijeme suđenja nije navršila 21 godinu života može izreći i odgojna mjera upućivanja u disciplinski Jer ovo smatramo dobrim. Individualizacija kaznene sankcije kao i mogućnost da sud intervenira u slučaju kada osoba svojom krivnjom ne izvršava izrečene posebne obveze odnosno odbija ili ometa izvršavanje odgojne mjere pojačanoga nadzora, problematika oko materijalno-pravne svrhovitosti svakako je za raspravu, ali i individualizacija počinitelja kaznenog djela svakako je prema ovome Zakonu dakle za pohvalu jer nije svako kazneno djelo koje je predviđeno katalogom kaznenih djela isto pa individualizacija počinitelja svakako pridonosi i samu rehabilitaciju počinitelja ali i bržem povratku u društvo što smatram da treba biti i jedna od intencija ovoga Zakona. Isto tako poboljšane su radnje kada je u pitanju postupanje državnog odvjetnika, kada je u pitanju uhićenje maloljetnika, potreba kada nije potrebno ponovo ispitivati maloljetnika ako je ispitivanje već provedeno u prethodnome postupku. Precizirana je odredba koja se odnosi na tzv. neposredni prijedlog. Sada se izričito otklanja potreba ponovnog ispitivanja maloljetnika od strane državnog odvjetnika ako je maloljetnik već bio ispitan od strane suca za mladež. Isto tako smatramo da svim navedenim izmjenama i dopunama kada su u pitanju žalbeni postupci i kada je u pitanju izricanje kazne zatvora da su rješenja koja su predviđena po ovome prijedlogu zakona dobro razrađena u odnosu na ovo prvo čitanje i da kao takvo ih možemo podržati. Iz svega navedenoga klub HDSSB-a podržava Konačni prijedlog Zakona o sudovima za mladež i glasat ćemo za ovaj zakon. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Slijedi klub HDZ-a i kolegica Ana Lovrin. Izvolite.

lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. Pa evo prije svega da kažem, izrazim određeno ajde ako to mogu nazvati nezadovoljstvo, naime evo mi sad raspravljamo o jednom setu zakona iz područja i radit ćemo bez stanke, a upravo u stanci su zakazani odbori i to matični Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo na kojem većina, članovi kojeg su većina nas pravnika po struci, diplomiranih pravnika između hrvatskih zastupnika i rado bismo sudjelovali u radu našega matičnog odbora, Odbora za pravosuđe, ali evo istovremeno raspravljamo i ovdje o zakonima također iz područja pravosuđa i mislim da to nije dobro. Što se tiče ovog samog Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež za mladež klub HDZ-a podržat će donošenje ovoga zakona. Zakon smo podržali i u raspravi u prvom čitanju. bez obzira što kaže predlagatelj da na tekst prijedloga zakona u prvom čitanju nisu iznijete primjedbe ja izražavam zadovoljstvo što je u konačnom tekstu bolje uređen članak 7. na

Dakle, evo ovaj Zakon o sudovima za mladež je prvi puta donijet '97. godine. Mi smo ga lanjske godine temeljito uskladili sa svim europskim direktivama i pravnom stečevinom i donijet je 2011. novi zakon. Evo sad su pred nama izmjene toga zakona iz razloga što ga treba uskladiti sa novim Kaznenim zakonom koji stupa na snagu 1.01.2013. godine. Ono što svi osjećamo, dakle ovaj zakon se zove Zakon o sudovima za mladež jer mu pametnijega naziva nismo mogli naći premda se može iz naziva misliti da se nešto radi o nekim sudovima samo o sudovima nekim posebnim međutim taj zakon regulira i dijelove materijalnog zakona kaznenog i dijelove postupka i dijelove izvršavanja sankcije, određuje posebne odredbe o hitnosti itd., itd. Dakle, i sve ono što se događa u postupcima kad maloljetnik počini neko kazneno djelo i kada se zakon bilo materijalni bilo kazneni na njega primjenjuje. Jedan posebni senzibilitet prema maloljetnicima je svakako dobar, treba ga imati to su mladi ljudi. Glavna svrha kažnjavanja mora biti konačni cilj, a to je resocijalizacija i izvođenje tih mladih ljudi na pravi društveni put. Jer će svi teoretičari reći da je jasno da se djeca ne rađaju kao počinitelji kaznenih djela i kao delikventi nego se to dogodilo uslijed njihovog manjkavog odgoja, lošeg utjecaja vršnjaka o ovisnosti, nasilja u obitelji, nedostatka podrške u lokalnoj zajednici ili okruženju. Dakle, svakako ne samom krivnjom maloljetnika nego općih socioloških okolnosti u kojima su odrastali. Evo, stoga mislim da zaslužuje ova problematika jedan poseban zakon. Mislim da je posebno dobro u ovom dijelu u kojem kako je predlagateljica istaknula, predstavnica predlagatelja je istaknula dakle da se ne radi samo o reguliranju postupka kada djelo počini maloljetnik već je također i reguliran postupak koji se pred ovim sudovima odvija, a to je a to je i kada su kaznena djela počinjena na štetu djece. I dobro je da se ovaj katalog precizira i u odnosu na primjenu sada postojećeg Kaznenog zakona ali i odredaba Kaznenoga zakona koji će sljedeće godine doći u primjenu. Jednako tako dobro je je i odrediti odredbe o stjecanju da se naglasi da se uvijek postupa u odnosu na maloljetnike po načelo oportuniteta, dakle i u slučaju više kaznenih djela da se izriče jedinstvena sankcija ona koja će biti najučinkovitija u smislu individualizacije kazne prema tom određenom maloljetniku ili starijem punoljetniku. Kako smo čuli da je također izmjenama zakona predviđeno da se ta zavodska odgojna mjera može primijeniti i u odnosu na punoljetnu osobu do navršene 21 godine života. Također je dobro da se jasno utvrdi bez dileme da je za državnog odvjetnika da je zabranjeno ispitivanje maloljetnika ukoliko je već prethodno ispitan u prethodnom postupku i da je evo u članku 7. koji se, gdje se on razlikuje u odnosu na tekst u prvom čitanju kojem je onda precizirana odredba o postupanju državnog odvjetnika nakon što dobije obavijest od pritvorskog nadzornika o uhićenju maloljetnika. Ova stipulacija do sada koja je bila da odvjetnik može može to odrediti odnosno narediti sada je formulirana drugačije da kaže da će državni odvjetnik naložiti ili puštanje maloljetnika ili dovođenje pred suca za mladež radi ispitivanja da se mogla dogoditi situacija u kojoj se neće odlučiti ništa odnosno u kojoj će se obvezno naložiti ispitivanje pred sucem za mladež. I također je dobro da je jasno stipulirana i odredba po kojoj u slučaju izricanja nepravomoćne presude ako se maloljetnik nalazi u odgojnom zavodu da sud mora odlučiti za toga maloljetnika da li će ostati u tom odgojnom zavodu ili će se pustiti ili će se uputiti u istražni zatvor. Dakle u svakom slučaju da taj sud koji odlučuje u drugom stupnju ukoliko vrati na ponovni postupak da mora odlučiti i o tome gdje će taj maloljetnik biti, a ne da se događaju situacije da on jest u zavodu ali se ne zna temeljem Evo to je nekoliko odredaba koje su precizirane u ovom tekstu i osim potrebnoga usklađenja sa tekstom drugog zakona, a to je Kazneni zakon ovaj prijedlog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovana predlagateljice. Izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladež pred nama su u drugom čitanju prvenstveno iz razloga što dana 1.siječnja 2013.godine stupa na snagu novi Kazneni zakon koji je donesen još prošle godine i koji je zbog dugog perioda vacacio legis predlagatelj je iskoristio ovo razdoblje dugo kako bi prilagodio ostale materijalne i provedbene propise, radi osiguranja njegove dosljedne i nedvojbene primjene. Značajnu pažnju je bila potrebna i u tom dijelu posvetiti sudskom tretmanu maloljetnika odnosno mladeži osobito imajući u vidu da se ovdje radi i o počiniteljima kaznenih djela kao i o žrtvama kaznenih djela. Zakonom o sudovima za mladež država osigurava članovima društva koji uživaju posebnu zaštitu, a to su djeca i mladež adekvatan tretman pred tijelima sudbene vlasti. Budući da u povijesti kazneno pravne zaštite djeca odnosno mladež nisu uživala posebnu zaštitu niti tretman, a tek u 19.stoljeću su naprednija kaznena zakonodavstva počela propisivati posebna kaznena djela koja se mogu počiniti na štetu djece. Govorimo o relativno novijem trendu koje se je kroz 20.stoljeće konačno profiliralo i značajno unaprijedilo i kroz posebno osposobljene sudove odnosno suce koji se bave ovom tematikom. Danas imamo sustav zaštite kakav imamo i u RH. Zakon o sudovima za mladež u posebnom članku i u ovom prijedlogu zakona precizno katalogizira kaznena djela kazeno-pravne zaštite djece i maloljetnika za koje već prema dikciji sa Zakonom o sudovima za mladež traži posebnosti u postupku. Također potrebno je reći da se posebnosti postupka odnose i na poseban sastava vijeća koja postupaju u tim predmetima, poseban način ispitivanja djece i maloljetnih oštećenika ograničenje u pogledu broja mogućih pozivanja i ispitivanja takvih oštećenika itd. Ovakvi spisi zbog osobite osjetljivosti imaju status hitnosti u rješavanju, a prijedlogom ovog zakona pojašnjavaju se odredbe o hitnosti na način da se ona odnosi i na sve sudionike u postupku. Nadalje, to je izuzetak od kažnjavanja kod odbijanja svjedočenja, posebnost u pogledu određivanja mjesne nadležnosti suda, a i odredbe o zastari propisuju da zastara kaznenog progona za kaznena djela počinjena na štetu djeteta i maloljetne osobe ne teku do njihove punoljetnosti. Također ovaj prijedloga zakona donosi nam i unapređenje odredbi o postupanju i ovlastima državnog odvjetnika u postupku pred sudovima za mladež kao i posebno postupanje predsjednika vijeća u slučaju priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji. Kada govorimo o posebnom katalogu kaznenih djela kako je to propisano člankom 113. Zakona o sudovima za mladež riječ je o kaznenim djelima iz različitih glava Kaznenog zakona kada su ona počinjena na štetu djece i maloljetnika, a ovdje se intervenira u Zakon o sudovima za mladež na način da se dodaju i kaznena djela na štetu djece koja propisuje novi Kazneni zakon i na taj način se izbjegavaju poteškoće u praksi u pogledu primjene odgovarajućeg zakona. Širina ovog kataloga kaznenih djela pokazuje izuzetnu osjetljivost hrvatskog pravnog sustava za mladež neovisno o vrsti kaznenog djela koje je počinjeno. Također je usklađeno i nazivlje kaznenih djela kod kaznenih djela na štetu maloljetnika. Ako govorimo o statistici ovakvih kaznenih djela u odnosu na sve prijavljene optužene i osuđene osobe najveći udio počinitelja tri tri vrste kaznenog djela odnosno tri kaznena djela. Zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe, nasilničkog ponašanja u obitelji i povrede dužnosti uzdržavanja. Ako još uzmemo u obzir i delikte protiv spolne slobode vidimo i po čestini povrede da se ovdje zaista radi o pravnom tretmanu osoba koje su zbog svoje dobi i pravnog statusa u društvu pod osobitom njegovom zaštitom. Ovom izmjenom i dopunom uređene su i prilagođene odredbe o uvjetnoj osudi i prilagođene odredbe o sigurnosnim mjerama, odredbe o izricanju maloljetničkog zatvora kod stjecaja, odredba o upućivanju u disciplinski centar, nadalje odredbe o ispitivanju maloljetnika u postupku i ostale odredbe vezane za usklađivanje s odredbama novog KZ-a. Izmijenjene su i odredbe čija je primjena bila dvojbena ili je izaziva određene poteškoće u praksi i koje u konačnici vode prema zajedničkom cilju, a to je unapređenje kaznenih postupaka prema maloljetnicima, mlađih punoljetnika i odraslih počinitelja na štetu djece. Slijedom svega navedenog status maloljetnika odnosno mladeži pred tijelima sudbene vlasti ovim prijedlogom zakona se dodatno unapređuje i poboljšava pa će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.